Zbog obilnosti materijali se nalaze na web stranici. Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Vlada je dostavila mišljenje. Predstavnik podnositelja uvažena gospođa Eva

Podnositelj: Raiffeisen mirovinski fondovi Na temelju članka 150. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima. Zbog obilnosti materijali se nalaze na web stranici. Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Vlada je dostavila mišljenje. Predstavnik podnositelja uvažena gospođa Eva Horvat Marinković, članica uprave. Izvolite. **Marinković Horvat, Eva** Poštovani zamjeniče predsjednika Hrvatskoga saborski zastupnici. Čast mi je iznijeti ovaj izvještaj za 2015. za obvezne mirovinske fondove kojima je upravljalo Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Na dan 31. prosinca 2015. godine društvo je upravljalo sa tri obvezna mirovinska fonda od kojih su sva tri različite kategorije, znači Raiffeisen obvezni mirovinski fon kategorije A, kategorije B i kategorije C. Uz obvezne mirovinske fondove naše društvo upravlja i sa dobrovoljnim mirovinskim fondovima, od toga je jedan otvoreni dobrovoljni mirovinski fond i 6 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova. Obvezni mirovinski fondovi tijekom 2015. godine od značajnijih ulaganja izdvajamo sudjelovali su u inicijalnoj javnoj ponudi dionica izdavatelja tankerska Next Generation dokapitalizacijama izdavatelja Podravke, Hrvatske poštanske banke i luke Rijeka te na primarnoj aukciji obveznica izdavatelja Hrvatske elektroprivrede. Što se tiče Reiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorije 2 on je započeo s radom u kolovozu 2014. godine i zapravo 2015. godine je jedina prva godina u kojoj smo upravljali sa sve tri kategorije obveznih mirovinskih fondova u cijeloj godini. U usporedbi sa drugim kategorijama, kategorija A ima najveći stupanj rizičnosti a on proizlazi iz najvećeg dopuštenog zakonskog ograničenja ulaganja u dionice koji iznosi 55%. Od toga još minimalno 40% imovine mora biti uloženo u imovinu kojom se trguje ili koja se namiruje u kunama a minimalno 30% imovine prema zakonu mora biti uloženo u obveznice Republike Hrvatske, članice Europske U skladu sa time Reiffeisen obvezni mirovinski fond uložio je oko 35% svoje imovine u dionice i dioničke fondove a u obveznice oko 67%, ostatak su instrumenti tržišta novca, depoziti i novčani fondovi. Krajem 2015. godine odnosno na dan 31.12. Reiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija A imao je 1373 člana, neto imovina je iznosila 109 milijuna 803 tisuće 45 kune što je 26% tržišnog udjela u obveznim mirovinskim fondovima kategorije A i svega 0,15% od sveukupne imovine u svim obveznim mirovinskim fondovima u Hrvatskoj. Ukupne uplate u Reiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija A sa osnova uplata doprinosa i promjena članstva tijekom 2015. godine iznosile su 9 milijuna Ukupne isplate su iznosile 2 milijuna 541 tisuća 869 kuna i neto, znači dolazimo do neto iznosa uplata u ovaj fond koji su iznosile 6 milijuna 773 tisuće 495. U 2015. godini nominalni prinos koji je ostvario Reiffeisen obvezni mirovinski kategorija A, iznosio je 9,69% što je realno 10,35% s obzirom da je tijekom 2015. inflacija bila negativna. to je rezultiralo ukupnom godišnjom zaradom u iznosu od 9 milijuna 238 tisuća 835 kuna koje smo zaradili članovima ovog fonda. Tijekom istog razdoblja na teret članova isplaćeno je 473 tisuće 690 kuna po osnovi naknade za upravljanje a depozitaru 31 tisuća Od početka rada, znači od kolovoza 2014. do kraja 2015. nominalni prinos na godišnjoj razini za ovaj fond iznosio je 10,45% a realni prinos je iznosio 11,18%. Reiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija B slijednik je Reiffeisen obveznog mirovinskog fonda prije vremena uvođenja kategorija A, B i C, te prema tome i kategorija obveznog mirovinskog fonda u kojem imamo daleko najviše članova i imovine. On je započeo sa radom u travnju 2002. U usporedbi sa drugim kategorijama, kategorija B ima umjereni stupanj rizičnosti i predviđen je za osiguranike srednje starosne dobi. U ovoj kategoriji maksimalna izloženost dionicama iznosi 35%. minimalni postotak neto imovine koja mora biti uložena u kune ili u imovinu u kunama ili ona koja se namiruje u kunama iznosi 60%, a obveznice 50%. uložili smo oko 80% sveukupne imovine u obveznice, oko 22% u dionice i dioničke fondove. Razlog velike izloženosti obveznicama RH su zakonski limiti koje sam upravo spomenula. A isto tako i nepostojanje drugih kvalitetno pripremljenih projekata u koje bi mogli ulagati ova ova sredstva. Istovremeno instrumenti tržišta novca nisu ponudili odgovarajuće prinose na ulaganja. Krajem 2015. godine ovaj fond kategorije B imao je 521 588 članova na dan 31.12.2015. neto imovina je iznosila 21 milijardu 731 milijun što je od 30, 40% tržišnog udjela u obveznim mirovinskim fondovima kategorije B i oko 29,3% od sveukupne imovine u svim obveznim mirovinskim fondovima u RH. Ukupne uplate su o osnova uplata doprinosa i promjene članstva tijekom 2015. iznosile su milijardu Ukupne isplate u istom razdoblju iznosile su 643 milijuna 732 tisuće 117 kuna. Dolazimo do neto iznosa uplata u ovaj fond tijekom 2015. koji iznosi 887 milijuna 413 tisuća 586 kuna. Tijekom 2015.godine nominalni prinos za ovaj fond iznosio je 6,41 a realno 7,05% što je rezultiralo ukupnom godišnjom zaradom u iznosu od milijardu 266 milijuna 668 tisuća 50 kuna. Tijekom 2015. znači u istom periodu na teret imovine ovog fonda

Od početka rada ovaj fond ostvario je nominalni prinos na godišnjoj razini od 5,93% dok je realni prinos iznosio 3,74%. Opet podsjećamo da je na početku provođenja mirovinske reforme 2002.godine, da su optimistične prognoze govorile o mogućim prinosima obveznih mirovinskih fondova od oko 2% iznos stope inflacije. Obvezni mirovinski fondovi su ostvarili bolji rezultat od očekivanog. I dolazimo do posljednjeg mirovinskog fonda obveznog a to je kategorija C za kojeg iznosimo ovo izvješće. On je također započeo s radom u kolovozu 2014.godine i također je 2015. zapravo bila prva godina gdje se cjelovito, cijelu godinu upravljalo tim fondom. Ovaj fond ima konzervativan profil rizika koji isto tako proizlazi iz zakonski dozvoljenih oblika ulaganja s obzirom da u ovom fondu nisu dozvoljena u vlasničke vrijednosne papire odnosno dionice. U usporedbi s drugim kategorijama predviđen je za osiguranike starije dobi koji su pred mirovinom. Znači ovo kao što sam i rekla nije dozvoljeno ulaganje u dionice i zapravo ovaj fond je ulagao svoja sredstva samo u obveznice. Krajem 2015.godine fond je imao 6 tisuća 730 članova, neto imovina ovog fonda iznosila je 787 milijuna 159 tisuća 277 kuna što je 35,2% tržišnog udjela u obveznim u obveznim mirovinskim fondovima kategorije C i 1,06% od sve ukupne imovine u svim obveznim mirovinskim fondovima u RH. Ukupne uplate u ovaj fond s osnova uplata doprinosa i promijenjena članstva tijekom 2015. iznosile su tisuća 706 kuna. Ukupne isplate su iznosile 74 milijuna 602 tisuće 100 kuna. Neto iznos uplata znači, dolazimo do neto iznosa koji iznosi 193 milijuna U 2015.godini nominalni prinos ovog fonda iznosio je 8,71% što je realno 9,37%. Ovi prinosi ostvarili su ukupnu zaradu fonda od 53 milijuna 703 816 kuna. U istom razdoblju društvu je isplaćeno 3 milijuna 11 tisuća 88 kuna po osnovi naknade za upravljanje a depozitaru 200 739 kuna po osnovi naknade za depozitara. Od početka rada nominalni prinos na godišnjoj razini za ovaj fond kategorije C iznosio je 9,59% dok je realni prinos iznosio 10,32%. Kao što je već ranije rečeno, društva su ponijela i izvješće o upravljanju društva ne samo o upravljanju obveznih mirovinskih fondova, Odboru za financije su dostavljena ta izvješća. Ukratko ću samo reći da naše društvo je na 31.12.prošle godine zapošljavalo 43 zaposlena. Temeljni kapital društva iznosi 143 milijuna 445 300 kuna. Ukupni prihodi koje smo ostvarili tijekom prošle godine iznosili su 139 milijuna 521 tisuću kuna a ukupni rashodi 55 milijuna 787 tisuća kuna. Nakon što je plaćen porez na dobit u iznosu od 16 milijuna 737 tisuća kuna dolazimo do neto dobiti društva u iznosu od 66 milijuna 999 tisuća kuna. To je to. Evo,

Zaposlenih 43, dvostruko više nego u drugom društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom. Analizirajući podatke iz koje ste predstavili sada iz društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom vidljivo je da je prosječni trošak pod zaposleno kod vas 278 tisuća kuna a u drugom, u društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom je 400 tisuća kuna. Golema razlika, više zapošljavate a upola manje na njih izdvajate. To je doista za pohvalu. Ima nešto što je uočljivo a ne znam koji je razlog. U rashodima od upravljanja fondom pod stavkom ostali rashodi imate znatno više od drugih društava za upravljanje, to je cifra 4,8 milijuna kuna ali u ostalim rashodima od poslovanja društva pod stavkom ostali troškovi imate dvostruko više nego drugi. Pa su čak ostali troškovi jednaki troškovima zaposlenih, a troškovi zaposlenih 11,8 milijuna na ostale troškove gotovo 11 milijuna kuna. sadržava ovo izvješće što je to pod ostalim troškovima, pa ako možete odgovoriti? I još jedno samo danas smo čuli da izlazak članova iz društva iz obveznog mirovinskog fonda nije moguće utvrditi koliko ih je otišlo u mirovinu. Ako znamo da nije članstvo na dragovoljnoj osnovi, da se istupit može samo temeljem smrti ili odlaska u mirovinu. Pa možete li nam vi reći, možete li vi taj podatak imate li koliko je iz vašeg društva istupilo članova? Je li to 10, u desecima, stotinama ili u tisućama? To znači koliko ih je od korisnika mirovine ili umrlo? Hvala lijepa.

da društvo za upravljanje, u Hrvatskoj mogu upravljati samo obveznim mirovinskim fondovima a mogu upravljati i obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Iz tog razloga možda je teško usporediti prihode i rashode društva koje upravlja samo obveznim mirovinskim fondovima i onog koji upravlja i obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima pa onda recimo da ti neki ostali troškovi, ostali rashodi u našoj stavci se zapravo odnose najviše na taj dio poslovanja, znači sa dobrovoljnim mirovinskim fondovima kojima upravlja naše društvo također uz ove obvezne mirovinske fondove. A odgovor na drugo pitanje koliko je korisnika mirovine iz drugog stupa. Mogu reći da trenutno u mirovinu iz drugog stupa idu samo oni koji su zapravo dobrovoljno se 2002. godine opredijelili da žele biti u u drugom stupu. Znači oni koji su cijeli svoj radni vijek proveli u ovom mirovinskom sustavu još nisu došli na red za odlazak u mirovinu. Njih je zaista malo, mislim da ih je oko 150 ili 200 u pitanju. A razlog zašto ih je toliko malo osim toga što je zapravo cijeli ovaj sustav relativno mlad, prošlo je tek 14 godina je i taj da svi oni koji sada imaju mogućnost odlaska u mirovinu mogu birati između prebacivanja sredstava u prvi stup ili isplate mirovine na taj način ili isplate mirovine putem ovaj dio koji je u obveznom mirovinskom fondu putem mirovinskog osiguravajućeg društva. A s obzirom na ovaj dodatak na mirovinu koji se njima nudi od 27% velikoj većini je zapravo po izračunu mirovina isplativija ako prebaci sredstva u prvi stup. Stoga je ona i ova brojka korisnika mirovina ovako zapravo niska. Predstavnici odbora jel žele riječ? Ne. Onda otvaram raspravu. Prvi se javio u ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Ivan Šuker. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege, pa prije nego što krenem na raspravu o temi ovdje je bilo priče o samo raspuštanju Sabora itd. ja mislim da bi prije trebali progovoriti o tome koliko čijih zastupnika ima u sabornici i koliko zastupnici ispunjavaju svoju obvezu

raspuštanje Hrvatskog sabora kako su tumačili odredbu u zakonu da treba ugraditi izvješće o radu obveznih mirovinskih fondova. I kad bi se pogledali u fonogram sjednice onda bi bilo za očekivati na ovoj strani da bi bar 80% zastupnika prisutno i da živo i žučno raspravljaju o tome o tome kakvi su rezultati mirovinskih fondova jer gledajte dotada one Vlade prije su bile netransparentne, sakrivale su nešto, prikrivale a mi želimo javno, jasno, transparentno govoriti. Sad kad dođu ta izvješća 100 glasova glasa čuti nije. Dakle, toliko o politici i politikantstvu jer nažalost u Hrvatskoj danas previše politikantstva a premalo politike jer prava politika je odgovorna prema svojim građanima i pravi političari se odgovorno ponašaju. što se tiče ovih fondova, dakle danas je bila idealna prilika jer su četiri fonda podnosila samostalno izvješće nije bilo zbirno kao i dosada da porazgovaramo o tome koliki s stvarni potencijali, kapaciteti hrvatskog gospodarstva da apsorbira ova slobodna sredstva koja imaju obvezni mirovinski fondovi. Dakle oni na godišnjoj razini imaju negdje po prilici 5 milijardi kuna. Koliko mi to imamo stvarno poduzeća koja su u ovom trenutku spremna da li promjenom vlasničkih udjela, da li na neki drugi način iskoristiti ta sredstva ali naravno pod uvjetima po kojima su, koji su prihvatljivi onima koji su dobili na upravljanje sredstva 1 milijuna i 700 i još nešto tisuća hrvatskih građana. Dakle o tome mi danas ne govorimo. Druga stvar, ne možemo govoriti o tome da obvezni mirovinski fondovi trebaju ti koji trebaju ulagati u hrvatsko gospodarstvo itd. a istovremeno kad god obvezni mirovinski fondovi ulože u nešto onda to kritiziramo ovisno kako kome paše. Kad ono nešto što je naprosto neprihvatljivo na tržištu kapitala, naprosto neprihvatljivo. Dakle s jedne strane država ima odgovornost ako svoje neko poduzeće da na tržište ona mora odgovoriti, onaj tko upravlja s tom imovinom, zašto i pod kojim uvjetima je to dao to je jedna stvar. A s druge strane ovi koji upravljaju sa sredstvima ne smiju podleći nikakvom političkom pritisku da zbog toga što je neko poduzeće u problemima oni bi morali ući u to poduzeće. nažalost i to se događalo u nekim prošlim vremenima, da su bila neka politička ulaganja. I realno gledajući kad bi se vidjelo koliki je prinos od tih ulaganja ili koliki će prinos biti u nekakvim procjenama i u perspektivi onda bi vidjeli da to baš nije po kriterijima po kojima fond ulaže novce. I to su činjenice. Možemo nabrajati ova poduzeća, hoćemo govoriti o vladama u čije vrijeme se to dogodilo? Možemo i o tome razgovarati. Ali ponavljam ono što je najpogubnije za Hrvatsku jer vratit ću se na ono iskonsko zašto su kad smo već se odlučili na mirovinsku reformu ići u što su se trebale ulagati ovi zapravo zašto i jesu osnovani obvezni mirovinski fondovi sa jednim od osnovnim ciljem razvoja financijskog tržišta. Nažalost, u Hrvatskoj danas financijskog tržišta nema, nema ga. A ovi fondovi raspolažu sa preko 80 milijardi kuna. I u što će oni ulagati? Pa logična stvar da će ulagati u obveznicu Republike Hrvatske jer ona u ovom trenutku nažalost zbog kreditnog rejtinga Hrvatske donosi najveći prinos. Vi vrlo teško možete naći neko ulaganje u ovom trenutku u Europi koji će vam donijeti veći prinos od obveznica Republike Hrvatske. To je naša slika i prilika i to je poražavajuće za nas i s lijeve i s desne strane. Jer zašto? Kreditni rejting ne možete promijeniti u pola godine. Pa vi ste vidjeli što smo sad dobili. Ja i dalje tvrdim da Hrvatska ne smije imati kamatnu stopu veću od 3% zato što u ovom trenutku na ovo europskom tržištu ima zemalja koje kad se gleda kompletna bilanca jedne države i potencijali jedne države daleko lošije stoji od Hrvatske. Ali što smo mi? Mi umjesto da smo svi zajedno bez obzira da li pripadamo lijevoj ili desnoj opciji graknuli kad su nam ovi rekli u Londonu da je kamatna stopa za Hrvatsku 5% ne mi smo to iskoristili za napad za vlastitu zemlju. A to je greška, to je greška. Jer reći samo da zbog netko kaže da je zbog političke nestabilnosti kamatna stopa 5% a realno to možemo razgovarati ovako kad se nađemo negdje na kavi ja mislim da ćemo se složiti s lijeve i s desne strane da Hrvatska sa svim svojim potencijalima koje u ovom trenutku ima ne može imati veću kamatnu stopu od 3% ako se mjerimo po istim mjerilima kao što su to i ostale zemlje. Jer ne može se dogoditi da koeficijent rizika za Hrvatsku bude 2,75 ili 275 basic poena a istovremeno recimo zemlje u našem okruženju koje su članice EU imaju negdje 0,75 i 1. Dakle, 2 ili 3 puta veće od Hrvatske. A to vam je indikator koji vam najviše sudjeluje u visini kamatne stope. Jer tome se doda euribor, dodaju se malo nekakvi troškovi i dođete do nekakve kamate po kojoj nabavljate sredstva. Dakle, mi o tome trebamo razgovarati danas ovdje. Ovo je bila prilika da s ljudima koji znaju i više o tom poslu da dobijemo nekakve informacije. Mi danas nakon 16 godina raspravljamo o tome da li Hrvatskoj trebaju ili ne trebaju obvezni zapravo drugi stup mirovinskoga. To je passe priča nažalost. Imovina tih fondova je u ovom trenutku 80 milijardi kuna. U ovom trenutku izdvajanje u te fondove je trebalo biti po nekakvim procjenama 10%, a ono je još uvijek nažalost 5%. Ali ponavljam, i s tim ću završiti, kao što je u ovom trenutku ulaganje, zapravo uplata u drugi stup mirovinskog generira na određeni način deficit državnog proračuna i samim tim povećavanje javnog duga za po prilici 7, 8 godina ili 9 kad najveći dio onih koji su po sili zakona morali ući u drugi stup mirovinskoga počnu odlaziti u mirovinu i kad trošak njihove mirovine ne bude više bio samo trošak državnog proračuna i Zavoda za mirovinsko osiguranje onda će ovo što se uplaćivalo u drugi stup mirovinskog biti generator za ublažavanje i usporavanje rasta javnog duga. Dakle, klub HDZ-a će podržati ovo izvješće i ponavljam vam žao nam je što oni koji su pričali toliko o transparentnosti danas ne žele progovoriti ni riječi. Hvala. Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Mirando Mrsić. **Mrsić, Mirando (SDP)** Hvala lijepo. Kao što nema smisla ovo tu, a mislim da diskusija ja bih sad trebao podići kao uvažena kolegica Mađerić povredu Poslovnika jer i vi ste diskutirali o sasvim nekim drugim stvarima a ne samo o temi ali nebitno. Najprije vi biste trebali unutar HDZ-a dogovoriti vi i kolega Marić da li ste vi za ulaganje ili niste za ulaganje, da li se fondovi mogu uložiti u Končar da li ne mogu. Nije opozicija ta koja je na telefonskoj sjednici donijela odluku. S druge strane koliko znam, nisam ekonomista, ali kad se diže kredit i u banci onda u banci se sjedne i dogovori već prije pa onda kaže odite po dokumente, što vam sve treba i dođete onaj dan kada dižete kredit i kažu vam evo potpišite ugovor i već znate kamatu. Kamatu znate već onda 2, 3 mjeseca prije nego što ste išli dizati kredit. Ovo što se desilo sada u Londonu meni baš ne izgleda kao nešto što je uobičajeno. Dakle, ako ste dogovarali prije aranžman to je vrlo ozbiljno, ozbiljno se dogovara i jasno da se kamata dogovarala prije ne bi išli u London. Što bi išli u London kad znate da vam je to neprihvatljivo. Očito da kamata od 5,6% nije prihvatljiva Hrvatskoj jer mislim da nitko lud ne bi se zadužio u Hrvatskoj za tu kamatu. za tu kamatu. Još da je politička nestabilnost ta koja generira takav znači za 2,5% veću kamatu nego što je bilo predviđeno. I s druge strane nitko iz opozicije ne govori protiv drugog mirovinskog stupa. Kolega Šuker govori vaša koalicija, dakle ljudi s kojima ste vi sjeli da napravite Hrvatsku drugačijom. Očito da ste je napravili ne drugačijom nego lošijom nego što je bila u protekle 4 godine. I to je činjenica. To ne možete se oprati nikad, ovih 6 mjeseci je katastrofa i sramota i za vas i za MOST a građani Hrvatske trpe. I vrijeme je da se raspustimo i da odemo na izbore pa kom obojci, kom opanci. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Kolega Mrsić nikada u ovoj sabornici u svom odgovoru se nisam spuštao na osobnu razinu, nastojat ću sad to napraviti. Dakle, da se ne spustim na osobnu razinu. Ali ispod svake razine je ovo što ste sad rekli. Pitajte svoje kolege kakva je tehnika izdavanja obveznica, onda ćete vidjeti da ovo što ste vi rekli je neću iskoristiti riječ, ostat ću na tome. Jer meni nikad ne bi palo na pamet da vi govorite o medicini, da vam držim lekciju o nečemu o čemu ja niti znam, ni ništa. Vi ste sad rekli takve notorne neistine, ali ste možda rekli na način na koji ste vi radili. Jer izdavanje vrijednosnih papira ima svoju tehnologiju, ima svoja pravila. I žao mi je što tu nema kolege Lalovca, ali može vam to kolega Grčić reći. Nikada se kamatna stopa ne dogovara tako rano. U trenutku kad dobijete sve narudžbe, kad podvučete crtu onda kažete spremni smo upisati toliko i toliko po takvim i takvim uvjetima. Ovo što ste vi rekli je notorna neistina. Ali kažem, tu ću stati, ne želim se spuštati, nikad nisam u ovoj sabornici išao na osobnu razinu, neću ni sada. Ali naprosto, ako želite politički nešto opravdati to što se dogodilo u ovih 6 mjeseci najbolje vam pokazuju makroekonomski pokazatelji. Za njih nemate naprosto nikakve zasluge. Hrvatska naprosto putuje na inerciji onoga što se događa u Europskoj naprosto je to činjenica. Jer ako je to istina ovo što ste vi sad rekli, onda bi makroekonomski pokazatelji danas u Hrvatskoj bili katastrofalni, jer vi ste to sami rekli. Ništa se nije napravilo, katastrofa ovoga, onoga. Dakle, ono što naše okruženje nama diktira to nas na svu sreću vuče, na svu sreću. Ali kažem, drago mi je kad čujem ovakvu razinu znanja, onda me ipak neke stvari vesele. Nastavljamo sutra u 9,30 Izvješće o poslovanju Fonda Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Hvala.